Mødet er åbnet. Vi har nogle ganske få afstemninger tilbage. Da det er et

0, hverken for eller imod stemte 0]. Det bemærkes, at jeg af Gitte Willumsen og Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe har fået oplyst, at Gitte Willumsen vil indgå i Det Konservative Folkepartis Det næste punkt på dagsordenen er: 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 17 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og forsyningsministeren om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer set i lyset af redegørelsen for klimaeffekter.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

Tak for det, formand. Jeg skal blot meddele, at Finansudvalget efter afstemningerne om ændringsforslagene tidligere i dag har holdt et møde, hvor vi har gennemgået afstemningsresultaterne. jeg kan herefter på et enigt udvalgs vegne meddele, at denne gennemgang ikke har givet anledning til bemærkninger eller til, at der stilles yderligere ændringsforslag. Så det betyder, at finanslovsforslaget indstilles til fortsat behandling. Tak.

jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til samtlige Folketingets medlemmer for indsatsen i den første halvdel af dette folketingsår. Det har på mange måder været udfordrende, men det, at vi er kommet igennem på en, synes jeg, ordentlig og anstændig måde, skal I alle sammen have tak for. en god juleferie. Husk at lægge iPad og mobiltelefon lidt til side, nyd det med familie og venner, og pas godt på hinanden. Glædelig jul og godt nytår.

Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 11. januar 2022, kl. 13.00. Kom godt hjem.